Prijedlog odluke o razrješenju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja; b) Prijedlog odluke o imenovanju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Predlagateljica odluke je Vlada RH. Odredbom članka 27. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja određeno je da Hrvatski sabor imenuje i razrješava predsjednika i članove vijeća na prijedlog Vlade RH. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Gospodin Alen Leverić, zamjenik ministra gospodarstva će nam obrazložiti odluke. Patrlj ističe mandat od pet godina, Vlada je na sjednici održanoj 23.siječnja 2014.godine utvrdila prijedlog, odluku o razrješenju imenovane članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja s danom 20.veljače 2014. radi isteka mandata. Ujedno na istoj sjednici utvrdila je prijedlog odluke o imenovanju članice vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospođe Vesne Patrlj s danom 20.veljače 2014.godine. Predstavnik odbora želi uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a kolega Đuro Popijač. za nas koji smo ovdje i koji su ostali red je jednostavno reći par riječi. Dakle ja poznajem gospođu i radili smo zajedno i s tog osnova i red je da evo da kažemo da podržavamo ovakvu odluku da osoba koja je radila u agenciji da bude i ponovno imenovana na tu važnu funkciju i radi kontinuiteta i iz znanja i sposobnosti svega onoga što je agencija i do sada odradila. Ali isto tako pitanje što je onda i dalje sa samim predsjednikom koji je čini mi se i dalje u vd statusu ili tako nešto i očekujemo da će uskoro jedan takav proces kada mu valjda istekne vrijeme uslijediti i za samog predsjednika. Evo hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlozima odluka glasat ćemo kasnije. Sada određujem stanku do 15 sati i nastaviti ćemo sa 6. točkom dnevnog reda.